Уважаеми народни представители, продължаваме заседанието. Който има интереси в залата, сигналът беше пуснат. Следващото изказване е на госпожа Надежда Йорданова. Ако я няма, ще дам на друг колега, като дойде, ще ѝ дам на нея думата. Господин Божанов, имате ли готовност? Заповядайте.

За съжаление, те не бяха чути, но както се казва, поне ще останат за стенограмата. Проблемът с хартията, защитената хартия така наречена, която беше предвидена и е предвидена в текстовете, предложени между първо и второ четене, да бъде доставена от Печатницата на БНБ, мисля, че вносителите са осъзнали този проблем и затова господин Чолаков сега предложи някакво друго тълкуване на тази норма. Може би в светлината на дискусията в Правната комисия, където те тогава отхвърлиха моето предложение – електронни защитни елементи, включително кюаркодът да бъде използван за тази цел. Рискът обаче остава всъщност да няма машинно гласуване на база именно този текст и невъзможността да бъде осигурена хартия в такива срокове. Това го казвахме – казвахме го и в Комисията, и в залата, и сега го казвам, за да остане в стенограмата. Ние предлагахме преброителни центрове, с които да решим проблема с доверието, проблема с потенциално нарочно направените невалидни бюлетини, с многото технически грешки. Тези преброителни центрове дори не бяха обсъдени по същество, което мисля, че можеше да направи Законопроектът, и от приетия в крайна сметка Закон – един доста по-добър нормативен акт, и да има доста по-добър изборен процес. За съжаление и това не се случи. Това, което се случи, е, че една теория на конспирацията на практика водеше мнозинството в тази зала към към премахването на машинния протокол, на проверката на флашката, изобщо на това да използваме машината за това, в което тя е добра, а именно да смята. Минахме през всякакви абсурди за кодове, флашки, развяваха се едни листи тук от трибуната, които, естествено, се оказа, че са човешка грешка в крайна сметка, но това всъщност поставя въпроси, които излизат извън обхвата на този дебат. Поставя въпроси за използването на технологиите в държавното управление, защото, ако ние като мнозинство се водим от конспиративни теории, че някой някъде пипа нещо и променя, това създава риск държавата ни да изостане доста при прилагането на тези технологии в други сфери на държавното управление, а не само в изборния процес. По редица закони и законопроекти, които се обсъждаха в тази зала, и на комисии се чуха от същото това мнозинство, между другото, сходни, отбелязани като за интегритет на електронни документи, за тяхната приложимост, за възможността електронните архиви да бъдат трайни и така нататък, тоест цари едно недоверие в технологията по принцип и нейното използване в държавното управление. Смятам, че това е проблем, това е голям системен проблем, който ние трябва да решим. Аз няма да кажа и никога не съм казвал, че само по себе си връщането на хартията е ретроградно. Връщането на хартията е дебат по съществото на Изборния кодекс, но премахването на машините като средство за отчитане на резултата, е ретроградно. То показва именно, че политическата класа не е намерила инструменти да генерира и да създава доверие в технологиите. Тази конспиративна теория, че изборите са манипулирани с машини, която стои в главите на политически лидери, които съставляват мнозинство, всъщност може да бъде причината България да изостане драстично като държава. И моят призив, в заключение, е, именно да намерим тези механизми, ако не в това Народно събрание, поне в някое много скорошно, да имаме доверие в технологиите. Дали те ще се прилагат в изборния процес, или в други сектори на държавното управление, но трябва да имаме доверие в технологиите, трябва политическото ръководство да има механизми, с които да се довери на това, което правят машини, софтуер, сървъри и всякакви други думички, защото ако не го направим, рисковете за държавата ни са големи. Благодаря. Благодаря, господин Божанов. Има ли реплики към изказването на господин Божанов? Господин Кънев, заповядайте за първа реплика.

Уважаеми колеги, ще се опитам в рамките на тези две минути отново да се върна на една тема отпреди две седмици, когато тук, от тази трибуна, помолих колеги, които не разбират нещо, да не го говорят и да не са всеядни. Юношата преди мен – колегата, който говори, а и преди това една девойка от друга парламентарна група ме занимаваха как е адски сложно да се направи ролка за машинното гласуване специализирана хартия, след което една от парламентарните комисии е пратила специално писмо до БНБ, с което манипулативно ги е питала: а как ще се произведе тази хартия? Първо, въобще не става въпрос за хартия с воден знак. Става въпрос за термотрансферна хартия. Второ, има едно вярно нещо – да, минимум шест до осем месеца струва изработването на специализирана хартия с воден знак. Трето, искам да Ви попитам, какъв воден знак има сегашната бюлетина? Никакъв – най обикновена офсетова хартия, която обаче не е 70-грамова за ксероксите Ви и принтерите Ви, а е 90-грамова. След което обаче на нея са отпечатани няколко защити. Какви са тези защити знае само Печатницата на БНБ, която го е правила. Какво представлява термотрансферната хартия? Хартия, която се ползва на хиляди места в България, след което обаче тя може да бъде защитен. Може да бъде защитена минимум по 20 до 30 начина, трябва да се намери най-евтиният от тях. Такъв може да бъде намерен. Колко хартия трябва? Ако сметнем, че една ролка – дали е 47 грама или 78 грама – е около 200 до 300 грама самата ролка и от нея средно излизат около 500 гласувания, сами разбирате, че се касае между 2 и 3 тона, тези три тона и много повече ги имат складове в България. Тоест касае се за печатане на защити плюс допълнително ролиране, пакетиране и пробване. Решението в Закона, както е записано, е много коректно: в рамките на три седмици трябва да се направи експеримент под контрола на Централната избирателна комисия. Това е молбата ми, като не разбирате нещо, не говорете! Аз не Ви се меся в IT-тата, Вие сте много голям специалист, и Вие, и Калинчето.

Заповядайте за втора реплика. Има ли желаещи за втора реплика? Заповядайте. Да, заповядайте за втора реплика. Господин Божанов, ще изчакате, има желаещи за реплики да Ви правят. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Божанов! Разбирам това, което Вие казахте, аз не се съмнявам, че и всички в тази зала разбират какво казвате и Вашите аргументи, но тъй като наближават общински избори догодина, а те трябва задължително да се спечелят, защото има едни много, много милиарди, които трябва да отидат в правилните джобове, всъщност цялата история се върти около този Изборен кодекс и когато примерно в мен нещо трепне да почна да слушам аргументите на моите колеги, извън „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, си пускам филмчето на Иван Тотев

Господин Кънев, аз благодаря, че най-накрая се включихте в този дебат. Аз вярвам и знам, че Вие разбирате от хартия изключително много и благодаря, че уточнихте тези детайли. Ние именно сме поставяли тези въпроси, а не сме давали отговори. На IT-въпросите, аз мога да дам отговори. На въпросите за хартията и как тя да бъде защитена не мога и затова сме питали Печатницата на БНБ, изпращайки текста на приетия Законопроект. Не мисля, че сме правили каквито и да било спекулации. Иначе благодаря, че смятате, че съм юноша. Моите 35 години в сравнение с Вашите са малко, но все пак не чак толкова малко. Искам само да завърша с това, че ние не смятаме, че електронното е решение на всичко – не живеем в някаква техноутопия. Но, изглежда, Вие смятате, че хартията е решението на всичко за да се срещнем някъде по средата, поне трябва да отстъпите леко от тази позиция. И въпреки перфектните разбирания на господин Кънев за хартията, да се доверите пък и на нашите за електронната част на процеса. Благодаря. Благодаря Ви, господин Божанов. За лично обяснение – госпожа Калина Константинова. Тя се е засегнала от господин Кънев, макар че той с толкова любов Ви наречете Калинчето,

Сега, към господин Кънев ще кажа, че преди да прави толкова задълбочени изказвания на тема хартия, може би трябва първо да спомене, че потенциално може да има конфликт на интереси като свързан с фирмата, която печата по-голямата част от бюлетините в България, и аз уважавам неговата експертиза. Но повече уважавам експертизата не на свързани фирми, а на институциите в тази държава, една от които – Печатницата на Народната банка, е дала ясно и конкретно становище по темата, разглеждайки текстовете. Тази институция се е произнесла и тя е казала точно това, че време да се напечатат тези бюлетини в следващите осем месеца потенциално няма. Оттам нататък също така помолихме за становище и ЦИК, които отказаха да отговорят на становището, да изразят становище по темата дали има готовност за обезпечаване на тези нововъведени така наречени машинни бюлетини, отказаха да се явят на изслушване в Правната комисия. Вие в залата като народни представители отказахте да ги призовете да се явят на изслушване и тук. Институцията, която е отговорна да обезпечи тази хартия, не е господин Кънев, а е ЦИК, затова би било страхотно в какъвто и да е формат институционално те да се произнесат и тогава можем да водим дебата, не да си разказваме кой каква интерпретация има, а да чуем от институциите, които са отговорни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Ще Ви помоля в случаи като неговия, когато той тълкува комуникация между неговата парламентарна група и една сериозна институция, каквато е БНБ, освен преразказа да ни представи и писмената комуникация, моля. За да сме сигурни наистина в яснота какъв точно въпрос е задал и какъв точно отговор е получил. Да не се окаже, че тук сме имали една интерпретация на отговора, а не отговор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Искате процедура? Заповядайте, кажете си процедурата. Господин Председател, може да уведомите, че становището официално е изискано от председателя на Комисията по електронно управление в мое лице и е качено отново в деня на неговото получаване на страницата на Комисията

Искате процедура, не сте засегнат, добре. Заповядайте. БОЖИДАР БОЖАНОВ (ДБ): Господин Анастасов, нашата парламентарна група не е искала нищо, нито аз съм искал нещо. Становището, както каза и госпожа Константинова, е поискано от Комисията, публикувано е

Господин Цонев, тъй като дебатът все пак е съдържателен и важен, аз бих искал да направя процедура за излъчване по БНТ 2, което е различно от предишната,

Колеги, всеки има право да прави процедура в залата, моля Ви. Едно гласуване по-малко или повече няма да Ви измори. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, господин Председател. Обратното ми становище е свързано с факта, че и във вчерашния ден, когато имаше преки предавания на работата на българския парламент, имаше постъпили от БНТ предложения да прекратим прякото предаване, тъй като имат договори по излъчване на различни предавания, реклами и програма, която е заложена. В този смисъл смятам, че достъпът на медиите до пленарната зала не е ограничен, всички – и електронни медии, са в кулоарите на парламента, който желае, излъчва пряко предаване от пленарната зала и смятам, че

режим на гласуване. Гласували 184 народни представители: за 79, против 95, въздържали се 10. Предложението не е прието. Прегласуване ли (Продължаваме Промяната): Благодаря, господин Цонев. Колеги, причината да поискаме БНТ 2 е, че там е заложено да се излъчва парламентът като парламентарен контрол, така че няма да нарушим програмата, просто ще дадем възможност вместо парламентарен контрол да се излъчват тези дебати. Това вече е в програмата на БНТ 2, така че наистина Ви моля да позволим излъчването да започне. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Продължаваме

Прегласуване. Гласували 193 народни представители: за 93, против 78, въздържали се 22. Предложението не е прието. Продължаваме с изказванията нататък. Следващото изказване – госпожа Надежда Йорданова. Заповядайте, госпожо Йорданова.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

Като народен представител от „Демократична България“ аз ще подкрепя ветото на Президента на Република България, с което той върна за ново разглеждане измененията в Изборния кодекс, и осмото народно събрание на 2 декември 2022 г. То беше очаквано и изцяло в интерес на българското общество. Ще представя съвсем накратко своите аргументи, като ще говоря за три неща. Аз ще говоря за доверието, за това, че Народното събрание трябва да спазва буквата и духа на Конституцията на ще говоря също така и за политическото лицемерие. Колеги, изборите в България са един от най-важните актове на българското общество, защото при упражняването на правото на глас ние избираме основните институции, които представляват парламентарната република, съответно местното самоуправление, избираме президента. Именно затова доверието в този процес е ключово, за да може да е способна тъканта в обществото да функционира. Защото без доверие обществената тъкан се разкъсва и ние затъваме в тупик. Мисля, че и настоящата ситуация го показва. Част от доверието в изборния процес не е само поведението на политическите партии, а и изборните правила – начинът, по който ги приемаме, начинът, по който ги прилагаме, начинът, по който контролираме тяхното спазване. С това, което направи Четиридесет и осмото събрание, колеги, Вие взривихте доверието в изборния процес и аз няколко пъти говорих за това от тази трибуна. Взривихте доверието в изборния процес, защото приехте изменения, които влошават условията за упражняване на прозрачен, честен изборен процес. Същевременно го направихте с аргументи, които или липсваха, които или липсваха, или бяха фактически неверни. Дори и примера, който колегата Атанасова няколко пъти посочи от тази трибуна при проверка се установи, че става въпрос за секция, при която има две машини. Просто при пренасянето на резултатите са разменени резултатите от двете машини. Тоест не грешка в машината, а грешка в човека. Но нека да кажем защо ветото на президента ни дава възможност това Народно събрание да спази духа и буквата на Конституцията, като подкрепи ветото и върне за ново разглеждане, обсъждане приетите изменения и тяхното преосмисляне. Колеги, с това, което се случи в тази пленарна зала, се наруши принципът на правовата държава и също така се наруши принципът на чл. 10 от Конституцията. Защо се наруши принципът на правовата държава? Няма да се спирам върху всички аспекти на това многопластово понятие, но два са много важни. Принципът на правовата държава включва принципа на законността и принципа на правната сигурност. Принципът на законността включва прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес. Колеги, това, че определени изменения бяха приети с повече от половината от гласувалите за конкретна разпоредба, не означава, че ние имахме прозрачен, отчетен и демократичен демократичен законодателен процес. Защо? Защото всъщност от един законопроект, който беше от 18 параграфа на вносителите, ние приключихме с един закон от 56 параграфа, който изцяло обръщаше наопаки предложенията на колегите от БСП. Колегите от БСП, ГЕРБ, ДПС на практика зачеркнаха машинното гласуване, защото, нека да не се лъжем, точно това се случи и също така отмениха експерименталното електронно дистанционно гласуване – без мотиви, без обсъждане, без дебат. Нека да припомним, че през 2015 г. 1 883 411 български граждани на референдум подкрепиха въвеждането на електронно дистанционно гласуване. Малко по-късно, на 21 януари 2016 г., Народното събрание подкрепи това дистанционно електронно гласуване. След това се въведе механизъм, който да осигури прогнозируема, ясна процедура във времето, когато то да стане факт. И с едно гласуване посред нощите Четиридесет и осмото народно събрание го зачеркна. Колеги, това изцяло нарушава принципа на правната сигурност – ключов елемент в принципа на правовата държава. Защо се нарушава чл. 10 от Конституцията? Защото с това, което прие Народното събрание, а именно в една и съща секция по избор на избирателя да може да се гласува както с хартия, така и с машина, въпреки че на практика машините стават едни принтери, какво правим в ситуация, когато трима, петима, десетима изберат да гласуват с хартия или в друга секция трима, петима, десетима изберат да гласуват с машина? И в съответните секции има три, пет, десет вота за конкретна политическа сила. Как го обясняваме това? Как това гарантира тайната на вота? Ние много лесно задраскахме един процес, който с Решение № 9 на Конституционния съд от 2 юли 2021 г. по Конституционно дело № 9/2021 г. беше установен, че съответства на конституционните стандарти. А какво правим? Връщаме силата на гумичката и молива. И тук стигам до политическото лицемерие, колеги. Ние предложихме преброителни центрове, защото уважаваме, че може би за някои хора е важно да гласуват на хартия. Същевременно обаче трябва да се създадат гаранции срещу изборните манипулации. Всички изразиха принципна подкрепа за това. Ние проведохме обществено обсъждане, за разлика от всички други предложения между първо и второ четене. Както каза колегата Божанов, Вие дори отказахте да ги обсъдите по същество. И с лека ръка ги отхвърлихте, въпреки че публично бяхте заявили друго. друго. Вашите изменения превръщат машините в едни принтери. Вече ние няма да имаме гласуване с машина. Няма да има избор. Всъщност ще се гласува с два вида хартии. Колеги, ако Вашата истинска цел е да зачеркнете машинния вот, кажете го, за да носите своята отговорност пред българските избиратели. Противното е лицемерие. И така, за да завърша. Ние се изправяме в ситуация, при която е взривено доверието в изборния процес. Духът, буквата на Конституцията на Република България е нарушена. Виждаме политическо лицемерие. Това е срамна ситуация. Колеги, все още имате изход.

започнахте много патетично Вашето изказване, от което следва логичният въпрос: Вие по някакъв начин затоплили ли сте отношенията с президента? теми наблюдаваме остър разрив, а сега очевидно Вие сте в абсолютно съзвучие с него. И трябва да попитаме: това означава ли, че лидерите на „Демократична България“ са водили някакъв тип преговори с президента Радев? Срещали ли са се с него? Обменяли ли са мисли, мнения и становища по така наложеното от него вето? Питам – аз не знам. Иначе изборният процес и неговото състоене се взриви още в Четиридесет и петия парламент. Тогава трябва да търсите детонацията, когато силово беше наложено само и единствено машинното гласуване. Тогава стана този терор, за който Вие в момента говорите. И тогава беше потъпкано абсолютно всяко право на българските граждани да избират в крайна сметка, защото дебатът, който ние състоим тук, е за това. Той не е по същество – колко е сигурна или несигурна една технология на произвеждане на избор. Той е за това да дадем право на хората сами да изберат как да произведат избора си. Така че, когато говорим за демокрация, когато говорим за яснота и прозрачност, винаги трябва да си спомняме дебата в Четиридесет и петото народно събрание, когато някой, явно чел наскоро Аристотел, наложи диктата на мнозинството над малцинството. Този дефицит на демокрацията, философски казано. Припомняйте си го и го наблюдавайте, защото тогава действително една парламентарна група, която вече я няма в тази зала, и народни представители, които не успяха да се преборят с народната любов, въпреки че измениха правилата, предложиха това – в момента ние да имаме

Има ли втора реплика? Няма. Госпожо Йорданова, заповядайте за дуплика.

това, че „Демократична България“ понякога споделя по определени въпроси становището на президента, не е новина. Както не е новина, че по други въпроси „Демократична България“ публично е на противното мнение и се аргументира най-уважително и задълбочено. Що се отнася до сравнението между онова, което се случи в Четиридесет и петото народно събрание, и това, което се случи в Четиридесет и осмото народно събрание, позволете ми да не се съглася просто защото не е вярно. Да, в Четиридесет и петото народно събрание заседанието беше дълго, дебатът беше оспорван, но всички предложения, които се разглеждаха, бяха обсъждани и на първо четене. Нямаше законодателен процес през задната врата. Между първо и второ четене нямаше толкова много предложения, които изцяло да променят смисъла на първоначалния законопроект, който беше обсъждан на първо четене. Това, което колегата Чолаков много детайлно представи в пленарната зала, беше опит да се санира това нарушение, но, за съжаление, неуспешен. Защото тези мотиви, тези аргументи трябваше да се чуят на първо четене, а не при обсъждане на вето от президента. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Има записани петима народни представители за изказване. Ще се опитам да редувам групите. Давам думата на господин Александър Николов от „Български възход“ за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! На първо място, парламентарната група на „Български възход“ остава последователна.

Ще подкрепим ветото като мотивирано, а по своето същество и основателно. В тази връзка държа да изкажа към професор Друмева и юридическия екип на президента своята висока оценка по отношение на анализа, правните и фактически мотиви, на които са стъпили при изготвянето на това вето. Четейки мотивите, на първо място, прави много силно впечатление едно президентското вето разглежда в детайли смисъла и същността на промените, за разлика от пълната липса на мотиви при вносителите между първо и второ четене. Тогава в Правната комисия многократно повдигнахме въпроса и поискахме вносителите да обосноват какво налага това, какъв ще бъде ефектът от тези промени, какъв резултат очакват. Освен бланкетни мотиви и тишина там не получихме друго. В днешния ден господин Чолаков се опита частично да изложи определени аргументи в посока на това какво всъщност стои в дъното на търсения, целения от тях резултат. В тази връзка обаче, считам, че вглеждайки се внимателно в мотивите на президента, ние виждаме, че юридическият му екип в аванс е оборил дори и това. И сега ще се спра конкретно на част от мотивите. На първо място, ветото на президента, колеги, изцяло разбива основната Ви теза, че с промените в Изборния кодекс Вие давате право на избор, защото конституционното право на избор е възможността на гражданите да упражнят своя вот и да изберат кой да ги представлява. Проведените от Вас промени са единствено по отношение на начина и технологията, по която ще бъде осъществено гласуването. На второ място, ясно се засяга проблематиката, касаеща честността на вота. В тази връзка няма как да не отбележа факта, че при обсъжданията и в Правната комисия, при обсъжданията в залата, да я нарека „тематичната опозиция“ остана единствената, която дебатираше по същество. Мнозинството, което подкрепя връщането на смесеното гласуване, остана нямо. Ние не чухме аргументи по посока на нашите твърдения, които биват застъпени и във ветото, че честността на вота е поставена под риск. Създадохме ясни механизми, посредством които ние се връщаме към недействителните бюлетини, връщаме се към аналитичните грешки, даваме възможност така наречената смесена система да комбинира пороците и на двата вида гласуване. На следващо място, професор Друмева и юридическият ѝ екип са обърнали внимание на нещо много важно, което, имайте предвид, че ще направи казусът с промените на Изборния кодекс, продължаващи във времето и не е ясно дали, дори и да ги приемем днес, преодолявайки ветото, те ще дочакат деня на следващите избори. Уважаеми колеги, в Правната комисия застъпих становището, че за пръв път от 1989 г. това Народно събрание и мнозинството, което прие промените, поставя под риск и опорочава фундаментален принцип, конституционен на демокрацията. На практика се създават формални предпоставки за нарушение на тайната на вота. В заседанията на Правната комисия бяха дадени множество примери, че посредством промените Вие давате възможност определени избиратели да бъдат силно засегнати от разкриване тайната на вота. Надявам се днешният дебат да продължи в посока на това по същество да разгледаме написаното от екипа на президента, да се замислим по отношение на това какво гласуваме, какъв ще бъде ефектът от него, и най-важното, да не забравяме, че това Народно събрание, приемайки промените в Изборния кодекс, следва да си дава сметка, че евентуалната противоконституционност може да ни изправи пред ситуация, в която въпреки огромното желание на мнозинството, изборите все пак ще бъдат проведени с машини. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Български

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Николов, съгласявам се с всичко, което казахте, с изключение на едно, не съм съгласен, че има такава теза, че с промените в Изборния кодекс се дава възможност за избор на избирателите. Има такава тиражирана лъжа, господин Николов. Уважаеми господин Матеев, благодаря Ви за репликата. И да, Вие сте прав. В желанието си да се спра в по-голяма дълбочина по отношение мотивите на президента малко повърхностно обърнах внимание на мотивите на вносителите и мнозинството, които гласуваха тези промени. и действително, заявеното от тях желание да гарантират достъпност и възможност за избор е повече от формално. То виси. Остава лошият вкус на търсене на алиби, за да успеем в крайна сметка да наложим промени, които чисто конюнктурно на следващите избори ще ни донесат няколко мандата в повече. И това е елементарно! И нещо друго. Ще си позволя един философски цитат, че последното в действията е първото на ума, така че какво е било в ума на вносителите ще стане ясно в деня, когато излязат изборните резултати, когато видим недействителните бюлетини, когато видим проблемните протоколи с огромните аритметични грешки. И все пак, извън правния проблем, Вие бяхте прав и за нещо друго. С липсата на гаранции, които имаме за готовност технически да обезпечим провеждането на вота, дори и това намерение на вносителите, това алиби, че ще гласуваме с принтери и с хартиени бюлетини, също е поставено под риск, защото за втори път в последните пет години ще се окажем в ситуация, в която Народното събрание приема закони, без да си даде сметка доколко органите и институциите, които трябва да обезпечат провеждането, могат да го направят. И за огромно съжаление, уважаеми колеги, всъщност гласуването и дебатите по Изборния кодекс са капката вода, в която се оглежда нашата държава. Благодаря Ви за вниманието. И аз Ви благодаря, господин Николов. Има думата за изказване господин Кристиан Вигенин. (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, Ние вече сме на един, може да се каже, почти финален етап в приемането на промените на законодателството, свързано с изборните процедури, изборния процес. Много емоции имаше в предишните седмици, може би е дошъл моментът на една малко по-трезва и спокойна преценка днес и общо дебатът е в тази посока – повече аргументи, по-малко емоции. Бих искал да запозна с това, че има няколко ключови елемента, които трябва да гарантира изборното законодателство. Първо, трябва всеки един гражданин да има възможността да гласува, тоест достъпът до гласуване не трябва да бъде с допълнителни бариери и мисля, че с промените в Изборния кодекс постигаме това. Второ, трябва да има доверие в изборния процес. Говоря по принцип за всеки едни избори в която и да е държава. Гражданите трябва да имат сигурност, трябва да са убедени, да вярват, че резултатът, който обявява изборната администрация, в нашия случай Централната избирателна комисия, отговаря на реалния вот. Третият елемент е да има равнопоставеност на участниците в изборите, тоест правилата да не дават предимство на определен участник или участници и да са във вреда на други. Независимо от острите спорове, които водехме в последните седмици, както казах, повечето от тях бяха повече с политически аргументи, по политически причини и по-малко по съществото на Закона и реалните промени, който той въвежда. Изборният кодекс, който ние приехме, е по-добър от Кодекса, който имахме, преди да го променим и сега ще Ви кажа защо. Той дава допълнителни гаранции за честността на изборите, за които само сме говорили в миналото, и така и нямаше воля да бъдат направени, и определено е напредък по отношение на проблемите – първите три ключови фактора, за които споменах. Първо, ще изброя няколко от тях, които смятам, че са важни. Въвеждането на паравани, вместо тъмни стаички. Ви кажа, аз съм наблюдавал много избори в последните години в различни страни, никъде не съм виждал стаички от типа, които имаме тук в България, които може би бяха адекватни за 1990 г., но тази традиция продължи незнайно защо досега. Считаме, че въвеждането на паравани е такава допълнителна гаранция. Въвеждаме видеонаблюдение и видеозаснемане, нещо, което сме обсъждали много пъти в годините назад, за пръв път го правим сега и смятам, че това е една много важна стъпка към контрола на гражданите върху броенето на бюлетините, върху финала на изборния процес, който всъщност е реалният проблем, който ние се опитваме да адресираме в годините преди всичко. Премахването на възможността за въвеждане на форми на гласуване, които не съществуват на практика никъде в Европа, може би само на едно място, а именно възможността, която имаше досега да се правят тестово проби на дистанционно гласуване, нещо, което смятам, че в последните години, особено в последните няколко, вече е тема, която извън полезрението и на водещата демокрация, мисля, че и тук след всичките проблеми, които имахме и досега в различни сектори, но и конкретно по изборния процес, смятам, че просто трябва да отпадне от дневния ни ред и да престанем да се занимаваме с този въпрос. Премахването на тази тема смятам, че е стъпка напред в едно по-сигурно изборно законодателство. Другият плюс е предоставянето на по-широк достъп до изходния код на машините за гласуване. Това също е нещо, което ние адресираме с тези промени в законодателството, и смятам, че то би дало допълнителни гаранции за това, че това, което машината ще регистрира като резултат от машинния вот, няма да може да бъде манипулирано. Разбира се, има още стъпки, които самата ЦИК трябва да направи, за да гарантира как това се случва, но в Закона ние даваме тази възможност. И още един елемент, който смятам, че е важен, стъпка напред, подобряване на организацията на гласуване в чужбина. Това също е, може би не е най-идеалното, което сме решили, но смятаме от нашата парламентарна група, че това е плюс. С известно учудване в нашата парламентарна група приемаме аргументите на президента на Републиката, с които той атакува всъщност точно тези елементи, които ние считаме за подобряване на изборния процес, за подобряване на изборното законодателство. Аз няма да се спирам на тези аргументи един по един, но ще кажа, че този път, за разлика от много други случаи, те не са особено убедителни и са лесно оборими. Това беше направено и в Комисията. Очевидно екипът на президента този път, с цялото ми уважение, наистина, казвам го искрено към юридическия му екип, този път очевидно се е затруднил да мотивира мотивира искането, вероятно част от нуждата от такава юридическа мотивация е по политически причини, затруднил се е да направи солидна юридическа мотивация в това вето. И поради тези причини „БСП за България“ няма да се съобрази с тези аргументи и ние ще потвърдим Закона такъв, какъвто е приет. В същото време трябва да осъзнаваме, че няма съвършено изборно законодателство и никъде по света няма такова. Няма държава, в която да кажем, че всичко е идеално, винаги има възможности за подобряване и това се прави системно. Малко са страните, където изборният закон до такава степен е фиксиран, че не подлежи на промяна, хората си го харесват и процедурите – такива, каквито са, имат доверие в резултата от изборите. Има много въпроси, които оказват влияние върху изборния процес, освен самото законодателство, те не се решават само с него, като започнем въобще от това доколко устойчива е демокрацията в една държава, ролята на изпълнителната власт в изборния процес, не говоря тук за изборната администрация, даже равнището на корупция и начинът, по който тя се възприема, също играе сериозна роля, при нас може би още по-голяма, отколкото на други места. Естествено, честността на изборите в голяма степен зависи от това как политическите партии подхождат към изборите. Тук трябва да се обърнем и към самите себе за нашите политически практики, като казвам нашите, ние имаме своите критики повече към едни партии и по-малко към други, но така или иначе, това в голяма степен зависи от нас как ние подхождаме към изборите. Това не може да се реши с каквото и да е законодателство, и най съвършеното, защото, ако искаш да го заобиколиш, да го преодолееш, да да манипулираш под една или друга форма изборния процес, винаги би намерил вратички, колкото и малко да са те. Въпросът е да направим, така че да не ги търсим тези вратички. Трябва да сме заедно с това, със съзнанието, че ние самите и в бъдеще трябва да се стремим към усъвършенстване на изборното законодателство, което е и на изборния процес. Тъй като с този закон ние не решаваме част от проблемите, които остават. То не е и възможно всичко да се реши наведнъж.

Следващите така или иначе не стигнаха по същество до този проблем. Това е тема, по която наистина трябва да работим сериозно, защото това е следващият рубеж или следващата тема, която също създава усещането у избирателя, именно заради несъвършените избирателни списъци и начина, по който те се съставят и използват за това, че са възможни чрез тях манипулации в изборния процес. Те не са свързани с начина на гласуване само по себе си – дали машина, дали хартия, а заради това как се формират и използват избирателните списъци. Можем да мислим в бъдеще и за това как да се подобри преброяването, включително и на хартиените бюлетини, дали може да разсъждаваме над идеята по-нататък, наистина за въвеждането на скенери, дали да въведем преброителни центрове, както предлагаха от „Демократична България“. Това изисква по-сериозна работа, сериозно обмисляне и няма как да стане бързо, защото има риск, ако не е достатъчно добре обмислено да създадем допълнителен проблем, който да хвърли сянка върху изборите. В този смисъл завършвам с това, че ако това Народно събрание не успее да формира правителство и отиваме към избори скоро, вероятно през март, края на март, като че ли се очертава възможната дата, тогава е ясно, че трябва да отидем на тези избори с Изборния кодекс такъв, какъвто е приет сега и да започне работа по неговото прилагане. Ако обаче бъде създадено правителство, имаме достатъчно време – мисля, че би било логично Комисията по правни въпроси, както се е случвало в предишни години, в предишни парламенти да създаде такава работна група, която периодично да се събира, да обмисля, да подобрява. Виждам госпожа Александрова – тя беше председател на една такава работна група в Четиридесет и да помисли по тези въпроси, които споменах, а и други – в една спокойна обстановка да се помисли какво още бихме могли да направим по отношение на подобряването на изборното законодателство. И така „БСП за България“ ще потвърди Закона такъв, какъвто е сега

Господин Вигенин, много внимателно слушах Вашето изказване. То засегна всички въпроси освен най-важния. Ще мина по въпросите, които Вие засегнахте, и след това ще отидем и към най-важния според мен въпрос. Говорихте, че са въведени паравани. Мисля, че никой в тази зала нямаше проблем да се въведат паравани. Не мисля, че трябваше да отваряме Изборния кодекс, за да сменим тъмната стая с паравани и че Вие това искахте. Говорихте за видеонаблюдение – да, за първи път имаме видеонаблюдение, но само след като секцията затвори. Нямаме видеонаблюдение и видеозапис на целия изборен ден, за да се види дали има нарушения в деня на изборния ден, те да могат да бъдат регистрирани и след това съответно оспорени и доказани пред компетентните органи. Казахте, че е премахната практиката за дистанционно гласуване, защото само в една срана в Европа имало такава практика. За дистанционно-електронно може би сте прав, но дистанционно гласуване има във всички нормални държави. То се случва по пощата. Независимо къде се намират техните граждани, те могат да гласуват, без да трябва да пътуват стотици километри да намерят най-близката секция. Говорихме за по-широк достъп до сорс кода на машините, достъп и досега има. Вие не се възползвахте от него, но нека да е по широк, нека да е пълен, няма никакви проблеми там. Казахте, че било подобрено състоянието с МИР в чужбина. МИР „Чужбина“ беше отложен за някой друг път в неизвестното бъдеще, вместо да започне от идващите парламентарни избори и ние тук всъщност да намерим решение как то да започне да се прилага, като имаше поне няколко решения как той може да се прилага. Другото, което споменахте във Вашето изказване, мисля, че е точен цитат: „Ако някой иска да манипулира, винаги може да намери вратички.“ Съгласен съм с Вас. Само че това, което се случи при приемането на тези промени в Изборния кодекс, Вие отворихте една голяма порта за манипулации. Вместо да затворим вратичките и да направим манипулациите по-трудни, ние отворихме широко една порта с доказани манипулации, които на последните местни избори доведоха до 500 хиляди невалидни бюлетини и секции с над 50% невалидни бюлетини. Това ако не е манипулации – не знам какво е? Вместо ние да ограничаваме тези практики – Вие ги върнахте обратно. Най-важният проблем, който Вие не засегнахте е, че в България всъщност има феодални мрежи и зависимости, които определят вота. Точно затова гласуването в този хартиен вид, който Вие залагате, опорочава вота драматично и намалява доверието на всички граждани в Изборния кодекс и в изборния процес. Така че вместо да дадете избор, това, което Вие направихте, е върнахте възможността за манипулация. Върнахте възможността феодалните мрежи и зависимости да контролират изборния процес и да определят бъдещето на тази държава, така както са го правили последните 30 години. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Василев. Минута и половина почти – двойно. (Реплики.) Бъдете тогава по същия начин великодушен и към останалите си колеги. Втора реплика има ли? Втора реплика към господин Вигенин. Разберете се и заповядайте. ДЕНИЦА Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вигенин, с цялото ми уважение към Вас, ако търсехте възможности за подобряване на Изборния кодекс, дали щяхте да бързате така да направите всичко това без обществено обсъждане, без да дадете възможност да се изслуша Централната избирателна комисия? Призовахте ни да се обърнем към себе си. си. Също бих искала да направя това в моята реплика – обърнете се към самия себе си и признайте дали целяхте да подобрите Изборния кодекс, или да ни върнете към едни практики, които бяха определени и от международни наблюдатели, и в случая от президента като недобри, а именно ръчно броене на бюлетини, задраскани и напълно променени протоколи. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Симеонова. От парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ има три заявки за трета реплика. Вие ли ще я направите, господин Митев? Заповядайте. Там колегите отзад претендират те да Ви изпреварят. Аз предпочитам Вие да си го решите вътрешно този проблем. нека да тръгнем от хипотезата, че Вашето желание да се промени Изборният кодекс е било да дадете възможност за равен достъп до изборите на всички български граждани и на Вашите избиратели, които в някаква част гласуват с хартиени бюлетини. Това, срещу което ние така остро протестираме и протестирахме, и ще продължаваме да протестираме, и се надяваме, че един ден този Изборен кодекс ще се върне към машинното гласуване, не само че Вие го не само че Вие го направихте по начина, по който не дадохте възможност да се разгледат различените опции, а всъщност първоначалното Ви желание за справедливост беше изцяло заличено, и то по някакъв начин може би от другите групи, които подкрепиха този закон в залата.

всички различни мнения бяха отхвърлени. Дори в моментите, в които Вие и Вашите партньори в този случай виждаха, че има неща, които не са правилни, и дадоха заявката тук пред експертите, и пред хората, които работят по този закон се даде заявка, ако има вето от президента, че ще отвори Законът, за да се оправят тези проблеми. Това не беше направено и сега виждаме в залата, че Вие няма да го направите. Проблемът, господин Вигенин, не е, че Вие искате да отворите Изборния кодекс и да върнете формата на хартиено гласуване. Проблемът е начинът, по който го направихте. Вие, дори и днес, ако приемем ветото и ако отидем на второ четене пак на този закон, Вашето мнозинство ще си остане. Ако истинският Ви мотив е, че искате просто да върнете възможността на българските граждани да гласуват и с хартиена бюлетина, защо така упорито отказвате да отворим Изборния кодекс наново за второ четене и да променим малките неща, които да направят повече хора в тази зала доволни и съответно повече хора в българското общество? (Председателят дава поради която трябва да се случи по този начин и да бъде отхвърлено ветото? Съгласен ли сте? Вие казвате – Законът винаги може да бъде подобрен. Само още една секунда. Да, винаги може да бъде подобрен. Защо отказвате да го подобрим

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги от „Продължаваме Промяната“, аз не бих искал да се връщам към дебатите, които вече водихме при първо и при второ четене за Законопроекта. Мисля, че всички аргументи бяха дадени. Мисля, че няма как ние изцяло да приемем Вашата позиция. Ясно е, че няма да приемете нашата. Въпросът е, че в края на краищата законите се приемат с определено мнозинство. Нашето мнение е, че Изборният кодекс, такъв, какъвто е сега, е по-добър от този, който имаше преди това от гледна точка на аргументите, които ние считаме за легитимни. Иначе смятам, ако трябва да бъда честен, аз също се учудих, че че например Комисията трябваше да заседава часове наред и през нощта, за да го приеме – чак от такова бързане нямаше нужда тогава. Мисля, че след това дни наред се занимавахме с гласуването на второ четене. Не мисля, че остана аргумент, който да не е чут. Всички аргументи бяха чути. Смятам, че и разбрани, но накрая мнозинството реши по определен начин нещата. Така че тук това е легитимно, от гледна точка на всякакви демократични принципи. Що се отнася за феодалните мрежи на зависимости – да, има такива мрежи. То не е тайна. И тук, понеже насреща ми е господин Рашков, ще го кажа още веднъж. Когато той беше министър на вътрешните работи, тези мрежи бяха блокирани в голяма степен и ние го поздравяваме затова. На следващите избори това не беше съвсем така, но това не е въпрос на Изборния кодекс. Както Ви казах и в изказването си – не може да блокираме тези практики, като лишим хората от възможността за гласуване, защото това е конституционно право, а с чисто машинното гласуване се получи точно това. На практика въведохме образователен ценз макар и индиректно и не дадохме възможност на част от хората да гласуват. Сега го поправяме, но това означава, че правителството, Министерството на вътрешните работи трябва да си свърши работата, за да може възможностите на тези феодални мрежи, господин Василев, да бъдат лимитирани до максимум. Накрая ще кажа, че все пак, въпреки впечатлението с което може би вие сте останали, или може би част от Вашите избиратели, смятам, че все пак беше търсен диалог въпреки всичко. Ясно е, че имаше непримиримост по една от темите. Няколко въпроса макар и в движение бяха решени по начин, по който да е удовлетворителен. Свързано е и с Обществения съвет, със състава на Централната избирателна комисия, с район „Чужбина“ и още няколко въпроса, за които имаше чуваемост и се постигна съгласие. Пак да кажа, няма как да стане така, както Вие го искате просто защото нямате мнозинство. Това мисля, че е легитимен изход от решенията по всеки един закон. Иначе, пак да кажа, всяко едно законодателство може да бъде подобрявано и ако има правителство в спокойна обстановка, трябва да продължим нашата работа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Следващото изказване

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, да отменяш изборни права, да отменяш права на българските граждани, скрит на тъмно в Правната комисия, е подло, знаейки, че не се бориш за честни избори, а за нечестна победа, защото друга не можеш да спечелиш. Без съмнение Изборният кодекс е един от най-важните закони за демократичния процес и ударът срещу изборното законодателство е удар срещу демокрацията, удар срещу парламентаризма – ни повече, ни по-малко. Уважаеми колеги, точно това се случи на 14 февруари 2019 г. Тогава аз и колеги от БСП излъчвахме на живо как ГЕРБ отменят изборните права на български граждани, за да видят българските граждани нещо, което никой не е вярвал, че може да се случи. През това време „Демократична България“ бяха на протести тази битка продължи борбата за честни избори, нашата тогава парламентарна група напусна Народното събрание в знак на протест за въвеждане на машинния вот и срещу изборните измами. И успяхме, успяхме и аз се гордея с това. Шест години полагахме усилия да се откачим от етикета „статукво“, „партия на задкулисието“. Всички тези усилия отлетяха за едно гласуване и аз съжалявам за това. Не съм вярвал, че точно БСП ще реанимира ГЕРБ с промени в изборното законодателство. И се надявам, че пред тази последна възможност, която ни дава президентското вето, колегите няма да го причинят на себе си, няма да го причинят на БСП, няма да го причинят на България, защото това е всичко, срещу което се борихме шест години.

Господин Божанков, аз съм напълно съгласен с това, което казахте. Въпросът е един – налице е не хартиена коалиция, а една коалиция на изборните измами и манипулации. За две от партиите в тази коалиция нещата са ясни. Те са факири на корпоративния вот, купения вот, контролирания вот и на манипулиране на протоколите и на изборните резултати. За мен е учудващо какво прави Българската За мен тя беше подведена или в случая търси оправдание за някакви по-слаби резултати, говори се за образователен ценз, че е въведен преди това. Аз съм практик човек, тук не става въпрос за образователен ценз и ще Ви дам един пример. През 2015 г. на местните избори една коалиция „Единни за промяна“ изправихме срещу чудовището ГЕРБ във Видин и успяхме да загубим за общински съветници с 37 гласа от тях. Тогава бяха гласували 25 484 човека от 60 хиляди, вижте избирателната активност. И знаете ли колко бяха недействителните бюлетини? Недействителните бюлетини бяха 3044 това са шест мандата и госпожа Кирова, която беше наш кандидат за кмет от тази коалиция, знае за това нещо и плачеше от извършените измами от страна на ГЕРБ. И тогава обжалвах пред съда неправилните фалшифицирани изборни резултати и съдът излезе със становище: има извършени нередности, но те не влияят върху изборния резултат. Не е проблем и образователният ценз. Сега на последните избори във Видин на търговската улица, където беше шатрата на „Продължаваме Промяната“ при мен дойде дядото на Филип Попов, бивш депутат от БСП, за да ме поздрави – човекът е на 86 години и каза, че не е проблем гласуването на възрастните хора с машините. Тези 100 хиляди гласа, които си ги мечтаете, те няма да дойдат, те не са резултат от машините. Видяхте, че флашките, кодовете, за които говорехте тук, са една измислица. Поправете се, създавате едно чудовище и отровата на това чудовище ще я усетят всички български граждани с манипулациите. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Господин Божанков, аз искам да Ви помоля да отговорите на следния въпрос. Вие бяхте част от БСП, когато те внесоха Закона за Изборния кодекс. Тяхното желание беше да се върне отново, тоест хората да имат възможност за избор да гласуват с хартия или с машина. В крайна сметка ние тук сега смятаме, че това е хартиена коалиция или коалиция, която вкара хартиената бюлетина. Аз искам тук да внеса една точност – истината е, че с тези промени на Изборния кодекс не се върна хартията, тя я имаше преди. С тези промени се премахна машината и всъщност това е проблемът. БСП казваха, че искат да дадат възможност на хората да гласуват с хартия. Ние сме окей те да гласуват с хартия, но защо махнаха машината? Въпросът ми, господин Божанков, е: Вие бяхте част тогава от БСП,

Благодаря Ви, господин Председател. Разбира се, че това, което е внесено, няма нищо общо с това, което се гласува. Правото на избор няма нищо общо с това да превърнеш машината в обикновен принтер и да дадеш на хората избор между машина или хартия, а хартия на квадрат, защото точно това е в момента решението. Аз съм сигурен, че след тези избори доверието в Изборния кодекс ще бъде взривено в самия изборен процес и в следващото Народно събрание. Когато се борихме за машинния вот, ГЕРБ казваха: цяла Европа гласува на хартия, а ние отговаряхме, че в цяла Европа частни охранителни фирми не правят избори, няма депутати от ГЕРБ, които мъкнат чували с бюлетини на гърба си, умрелите не гласуват с машини и всички аргументи, които в момента слушаме, ама точно на обратно. Ще Ви цитирам нещо, а Вие може да отгатнете кой го е казал: „Вместо това да се случи днес, сме свидетели на опит това модерно достижение на българското изборно законодателство да бъде отменено. Защо?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване ще е изцяло по конституционните аспекти на наложеното вето. Трябва да сме наясно с няколко неща. На първо място, На първо място, машинното гласуване е една фикция – такова няма, то практически е отменено, което поставя следващия въпрос: има ли равнопоставеност между двата вида гласуване с хартии? Нека да демонстрираме тези два вида. Класическото гласуване с хартии и отрязъка, който също ще е хартиена бюлетина, десет пъти по-малък от традиционната хартиена бюлетина. Тази равнопоставеност е нарушена и това е елемент от противоконституционността на приетото ново законодателство. На следващо място, имаме разминаваме между формата и съдържанието в закона. Формата казва, че има машинно гласуване, тълкуването на текстовете обаче, съдържанието показва, че такова няма и най-вече начинът, по който беше приет този законопроект, без да се спазват принципите за предвидимост, кохерентност, прозрачност, обществено консултиране, с колизия между текстовете, които бяха предложени на второ четене, и тези, които първоначално бяха внесени. Всички тези пороци на приетия законов акт обосновават нашето решение като парламентарна група да инициираме искане за противоконституционност на приетия законопроект, за което ще потърсим подкрепа в другите политически сили. Благодаря Ви. Има ли реплики? Господин Гуцанов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Славов, Вие се стремите по всякакъв начин към европейските ценности, Вашата партия, и постоянно коментирате тази тема. В цяла Европа се гласува на хартия и Вие го знаете много добре. Интересно как за едно нещо сте съгласни, за друго нещо не сте съгласни с Вашите европейски разбирания. И още нещо много интересно. Защо президентът наложи вето на този закон по някои негови параграфи, и то твърде странно, а не наложи вето на даването на оръжия за Украйна? И как така имаме двойни аршини както в президентството, така и във Вашата политическа партия? Интересно как бихте отговорили на тези двойни стандарти? Втора реплика? Заповядайте. Господин Председател, дами и господа, колеги! Много приказки изказахме и аз искам да направя едно обобщение. Направихме крачка напред, а сега се върнахме с две крачки назад. Това е. Благодаря Ви. Трета реплика? Няма. Господин Славов. АТАНАС Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гуцанов, да, ние подкрепяме европейските ценности и ги защитаваме, но не е част от европейските ценности да имаме стотици хиляди недействителни бюлетини, не е част от европейските ценности да има организирани престъпни групи за купуване на гласове. Не е част от европейските ценности, както и колегата Божанков спомена, частни охранителни фирми да ескортират хората, които отиват до секциите, а полицията да си затваря очите. Такива сценарии сме гледали. Такива записи аз имам на моя мобилен телефон и сме подавали сигнали за това. Не е част от европейските ценности, когато авторитетни български неправителствени организации в свои независими доклади казват, че стотици хиляди гласове са гласове, които са контролиран или купен вот, и нашите институции не правят нищо. Именно затова се наложи въвеждането на машинното гласуване и съм съгласен с колегата Георгиев, че това е стъпка назад, което направихме. Разбирам аргумента, че вероятно напълно легитимно е за една част от българското общество да има и хартиено гласуване. Легитимно е, не го оспорвам. Затова разумното решение беше да се възстанови хартиеното гласуване, но да не се премахва машинното гласуване, което се направи. Аз се надявам, че ако не в този, в следващия парламент нашият политически разум ще надделее и ще защитим правото на българските граждани да гласуват както машинно, така и по традиционния начин, но не да елиминираме единия начин, както се случи в Законопроекта. Иначе повтарям нашето намерение, че според нас има сериозни проблеми с конституционността на Закона и надявам се Конституционният съд да потвърди тези наши заключения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Славов. Следващо изказване – господин Балачев.

Господин Председател, искам, преди да взема отношение по повод на дискутираната тема относно ветото на президента, да направя изказване във връзка с воденето на днешното съдебно заседание и ще Ви помоля… днешното пленарно заседание. Човек винаги е професионално обременен, за съжаление. Ще Ви помоля, когато от тази трибуна се дискутират такива важни въпроси, каквото е ветото на президента, да не давате възможност на бивши и настоящи независими народни представители, от които нищо не зависи, да правят предизборни кампании дали ще бъдат приети в друга партия, дали ще бъдат подкрепени за някакви кметски кандидатури през есента на 2023 г., защото темата е съвсем различна. Благодаря Ви. По отношение на ветото на президента. Нашето мнение беше много ясно и точно изразено от председателя на Правната комисия господин Чолаков, но, за съжаление, или не беше напълно разбран, или умишлено продължава да се твърди от тази трибуна, че, виждате ли, няма никакви аргументи, свързани с това, че Изборният кодекс има нужда от съществени промени. Той мотивира своето искане в 10 точки, много ясно, много точно. Очевидно обаче, пак казвам, всички изказващи се, които са за проветовата политика на президента, твърдят, че няма аргументи за това. Не мога да се съглася с това нещо, защото и на Правна комисия, и по време на първо и второ четене в пленарната зала ние изложихме много аргументи относно това защо, първо, да не е допустимо и, второ, защо смятаме, че Изборният кодекс трябва да бъде променен. В тази връзка аргументите, които сме изложили, ще се опитам да ги изложа накратко, за да няма спекулации относно това кое е довело няколко парламентарни групи да приемат, че Изборният кодекс има нужда от промяна и тази промяна намира израз в това, което беше гласувано на първо и второ четене. Самият текст в чл. 42, ал. 2 от Конституцията дава възможност именно на нас, Народното събрание като законодателен орган, да определяме правилата, при които ще се провеждат изборите. Тоест няма нищо незаконосъобразно в това, че във всеки един момент, когато някой или мнозинство в Народното събрание приеме, че има нужда от промяна на Изборния кодекс, това нещо да не може да се случи. Напротив, и в Решението, което е цитирано, и във ветото, № 9 от 2021 г., изрично се казва, че промяната на носителя на вота не е нарушение и не лишава българските граждани от правото на вот,

пречат на нормалния изборен процес и нарушават основни права на гражданите, които им е визирала Конституцията. На първо място, няма спор, че повече от 700 000 души са гласували по-малко. Избирателната активност от 51% падна на 38%. Вярно е, че оптимисти ще кажат: да, до дъното има още много и бихме могли да продължим напред, но считаме, поне ние от Политическа партия ГЕРБ в коалиция със СДС, че на нас ни трябва по-широка подкрепа за евентуално управление на страната. А тази по-широка подкрепа идва тогава, когато гласуват поне над 50% от българските граждани, за да говорим за това, че имаме легитимност. В тази връзка считаме, че една от причините е машинният вот. Той не даде възможност на много български граждани да отидат до урните, било поради притеснение, било поради това, че не познават тази техника, но фактът е налице и той е неоспорим, има го в публичното пространство. Многократно социологически изследвания са казали това нещо. Отделно от това, имаме на базата на натрупания опит от три проведени парламентарни избори, че гласуването в големите секции само с машини е това, което всъщност възпира най-вече избирателите от големите градове, където секциите са над 300 души, да упражнят своето право на вот. Считаме, че нямаме право, след като Конституцията казва, че е достатъчно да си на 18 години, не поставя никакви други условия, освен да си 18 годишен, да не си поставен под запрещение или да не си лишен от свобода, всякакви други ограничения са недопустими. И твърдението тук и на „Да, България“, и на Промяната, че, виждате ли, машините давали право на всички граждани да гласуват свободно, очевидно не е вярно.

„Недейте гласува. Ние ще направим така, че всеки пети глас да е за Вас, а пък всеки втори да е за нас, защото иначе или няма да сме в Народното събрание, или някои партии пък въобще няма да прескочат заветната 4-процентна бариера.“ Това е нещото, което прави Вашата коалиция за подкрепа на вота. Това е мотивът Ви, който Вие искате да направите. Защото и в настоящия момент имаме смесено гласуване до 300 души се гласува с хартиени бюлетини, над 300 души се гласува с машини. Ние даваме право тези хора, които са в секции с над 300 души, да изберат. И няма да влизам, както влязох с доцент Друмева, в дебат относно това що е императивна разпоредба и дали това, което предлагаме, има характера на императивна разпоредба или диспозитивна, защото всички процесуални закони, има безспорна практика в тази насока, са императивни. Това, че даваш право на избор – българският гражданин, влизайки в секция с над 300 души, да избере по кой от двата начина да гласува, не може да се нарече, че е противоконституционно или противоречи на някакви норми на Закона. Затова и всички Ваши изказвания не посочиха кой текст на Закона се нарушава, когато дадеш правото на един човек да влезе и да реши дали да гласува с хартия, или да гласува с Напротив, в същото това Решение № 9 от 2021 г. се казва и затова е записано в приетия и надявам се днес потвърден закон, че нямаш право да гласуваш два пъти, и не виждам никаква драма в цялата тази история. Не може да отидеш да гласуваш на машина, после да кажеш: „Извинявай, ама искам да гласувам и на хартия.“ Нека да бъдем толерантни. Когато правим някакви възражения, да бъдем мотивирани в това. това. Ние се съмняваме в този софтуер и доказателствата са много. Не само решението на Конституционния съд в Германия, не само това, което Ви представихме и го представихме на президента относно установеното в Холандия, но и тези неща, и протоколите, които наши представители представиха на ДПС, дават основание да се мисли, че не може да са гласували 23 души, а пък в тъй наречения електронен протокол да има 77 гласа. Твърдението, че нямало равенство, определено не е вярно. Вървя по мотивите на президента и казвам, че това, което предлагаме, е допустимо, че нормите, които сме въвели в измененията и допълненията на Изборния кодекс, са императивни, те са ясни и точни по какъв начин ще се провежда въпросният избор, и той дава възможност на всички да гласуват по избор. Самият избор може да бъде направен с машина, а другият, третият постулат, на който сме залегнали, това са избирателните комисии. След като не даваме вяра на софтуера, защото е нещо, което се прави от хора, а нещо, направено от хора, винаги може да бъде променяно, изменяно, допълвано и така

И на последно място само ще кажа, че темата за недействителните бюлетини е невярна. когато и каквито избори да има, в местните избори, където се натрупа изключително много подаване на гласове, нормално е да има грешни бюлетини. Но аз питам: вярвате ли Вие, че 86 хил. души отидоха до изборите и казаха, че няма да гласуват за никого? Аз не вярвам. Господин Петков, втора реплика – Асен Василев, доцент Тонев, ако няма от други парламентарни групи. Уважаеми народни представители! Господин Балачев, един въпрос. Не разбрах във Вашия коментар и във Вашето изложение защо машинният протокол да не бъде включен към документацията, която на края на деня просто може да се отпечата и да се сравни дори и с това, което Вие предлагате, протокола, написан на ръка? Защо не го сложим поне като контрола, защо не бъде част от тази документация? И тук моят истински въпрос е: от какво ни е страх да я има контролата, която машината може да

Господин Балачев, няколко цитата от Вашето изказване. Вие казвате, че не лишавате българските граждани от право на вот. Всъщност ги лишавате. Лишавате от право на вот всички тези граждани, чиито бюлетини ще бъдат унищожени от изборните комисии, по начин, по който господин Тотев инструктира, и го има и онлайн, така че, който не го е видял, да може да го види. Всички тези половин милион български граждани на последните местни избори са били лишени от вот. Казали сте, че техният вот е недействителен, така че лишавате българските граждани от вот с тези промени в Изборния кодекс. Другото, което казахте – че дълбоко се съмнявате в софтуера. Имам един въпрос към Вас. Когато гледате законодателството, в АПИС ли го гледате, или в преписи на „Държавен вестник“ в библиотеката? Когато гледате Търговския регистър, онлайн ли го гледате, или отивате да развъртате томовете там, които са, с хартиените документи? (Ръкопляскания от „Продължаваме Промяната“.) Така че този софтуер може да бъде манипулиран с доста по-големи последици, обаче Вие на този софтуер вярвате, на другия не вярвате. Малко ми е странно.

Така че, кажете си истината, че искате заедно с месията от Банкя да подправите следващите местни избори, да вкарате интрига в парламента и затова организирате целият този цирк. Уважаеми господин Балачев, един много бърз въпрос към Вас. Много харесвам, когато има принципни позиции, а принципна позиция означава в различни ситуации да използваме и да прилагаме една и съща логика и начин на мислене. Задавам Ви въпрос: какво мислите за забраната на администрацията на община София, която от 1 януари ще лиши всички пътуващи от възможността да си купуват хартиено билетче? Дали това няма да наруши техният комфорт и тяхното желание да пътуват? НИКОЛАЙ

Господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна отзад напред с господин Тонев. Нямам идея защо градския транспорт в София не дава да се… Не е към мен въпросът, не съм компетентен, не мога да отговоря.

Защото нашият принцип за проверка на това кой как е гласувал, за да може да бъде отразено в надлежния протокол, предполагам, че сте чели Изборния кодекс, е, че това ще става от секционната комисия. Дори и да се извади такъв протокол, той няма никаква правна стойност. Колегите също, предполагам, че ще Ви го кажат. По тази причина ние считаме, че е излишно да правим някакви сравнения и там да става. Оспорването на секционния протокол си има процедура – обжалва се в съда, съответно всеки един. Не знам колко често сте ходили на избори, аз ходя от 1990 г. Всяка една партия си взима копие веднага като се направи секционният протокол, всяка една партия се снабдява с него. Няма как между секцията и районната избирателна комисия да правите поправки, разберете го това нещо. Няма, защото Вие притежавате, ако има разлика, това е подсъдно. Всяко едно лице, включително и Вашите представители, които са в повечето секции в момента, понеже вървим по старите преброявания на депутати от предходното Народно събрание, Вие имате повече председатели и повече секретари, отколкото имаме ние и който и да е било друг, така че ако Вие не вярвате на Вашите хора… Затова ние сме приели, че меродавно е броенето на бюлетините, меродавно е и броенето на тези малки бюлетини, с които аз съм гласувал. Аз ще продължа да гласувам с машина, защото съм се научил и имам нужните познания. Ще проверя вота, ще му сложа два печата и ще го сложа в черната кутия. Никой няма да ми каже и да ми провери вота. Идеята, която госпожа Йорданова казва, в малките секции, където трима души гласували и ще разберем кой как е гласувал. Ами там и сега се гласува с хартия, тъй че в едно село с 20 души са гласували седем, то е ясно, че ще разберем, те си го знаят предварително, между другото. По отношение на въпроса на господин Василев за лишаването от право на вот. Не, ние не ги лишаваме. Въпросът с недействителните бюлетини, аз мисля, че го казах един път. Ако някой купува гласове и прави някакви индици на въпросната бюлетина, и тя след това от Комисията е обявена за недействителна, аз съм за – такъв вот на никой от нас, поне на нас не ни трябва. Затова всеки трябва да внимава, и тук съм съгласен с колегата от БСП, че в самото броене и отбелязване на бюлетините би могло да се поработи, за да се намали обемът наистина на Понякога комисиите са изключително стриктни и всяко малко излизане от квадратчето се обявява за недействително, което няма как да стане. Що се отнася до софтуера, пак казвам, примерът, който дадохте с Търговския регистър, е неправилен, там няма избор, там дали ще сбъркаш нещо или не

докато тук вече говорим не за грешки в софтуера, говорим за грешка, че той допуска да са пуснати 100 бюлетини за различни хора, а пък ние да сме го направили така, че 50 от тях да бъдат гласувани за еди-коя си партия. За този софтуер говорим. Госпожо Рангелова, заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Колеги, умишлено заявих изказването си в края на дискусията, исках да чуя отново аргументите на всички политически сили и за моя изненада те съществено се отклониха от днешния въпрос, а той е: подкрепяме ли ветото на президента или не. Така или иначе преди няколко седмици на второ четене приехме окончателно Изборния кодекс такъв, какъвто е към днешна дата, след неколкодневни заседания в пленарната зала, след едно среднощно заседание в Правната комисия. По голяма част от въпросите, които предизвикват и днес дебат в залата, се развиха дебати, всички парламентарни групи бяха направили своите предложения, в това число и парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ беше внесла своите предложения за изменения в Изборния кодекс. Притеснителното и тогава, и към днешна дата е, че нашите предложения в по-голямата си част не намериха подкрепа у Вас, но не това ни тревожи, тревожеше ни обстоятелството, че нямаше дебат в смисъл на тези и антитези. Никой от Вас не изрази каквото и да е било становище като контрапункт на нашите предложения, защо не ги подкрепяте. Вие натискахте бутоните и ги отхвърляхте просто защото са предложения на ВЪЗРАЖДАНЕ. Ще кажете – това ли е най-важният закон, че да се занимаваме с него и на 23 декември, непосредствено преди едни от най-светлите християнски празници? Такива въпроси се задават и от голяма част от обществото и до мен са достигали в това число. Да, колеги, това е най-важният закон, ще Ви кажа защо. Защото само с ясни и честни правила, по които могат да бъдат произведени едни избори, само така присъствието в тази зала ще бъде легитимно, ще отговаря на желанието на избирателите. И защо това е важно? Защото в тази зала се взимат най-важните решения за обществото и когато тези решения се взимат от действително избраниците на народа, а не от тези, които някой е решил да подмени, тогава ще се взимат правилните решения за България и за българите. Ето защо и като вземете предвид и обстоятелството, че парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ беше първата, която която подкани Президента на Републиката да упражни конституционното си право на вето върху този изборен кодекс, тъй като ние не виждахме друга възможност след окончателното му приемане в пленарната зала, ние напълно споделяме добре аргументираните мотиви на юридическия екип на президента, за да върне, за да ни напомни, че този изборен кодекс трябва да бъде преосмислен, трябва да бъдат направени отстъпки, така щото да отговаря на очакванията за честни избори, още повече, че тези мотиви на президента бяха представени от един многоуважаван конституционалист в лицето на професор Друмева и те действително съвпадат и с нашите притеснения, които ние многократно имахме възможност да изразяваме по време на дебатите по всички текстове на Изборния кодекс. Ето защо аз Ви призовавам да подкрепите ветото на президента, тъй като считаме, че действително Изборният кодекс се нуждае от още едно преосмисляне. Благодаря. Не виждам. Записани за изказване са народните представители господин Гюров и Петър Петров. Господин Петров, ако желаете, заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Аз, разбира се, очаквах една идея по-разгорещен дебат, а не дебат от типа всичко вече е свършило, знае се колко е мнозинството да, чуват се и такива възгласи от народните представители. Аз, разбира се, никога не бих могъл да се изразя така лаишки от трибуната, не заради друго, а защото все пак уважавам както усилията на различните народни представители от различните парламентарни групи, разбира се, в две диаметрално противоположни посоки да наложат своите виждания за изборния процес, така уважавам и последващите действия на съответната институция, в случая президентската институция, която най-малкото е поработила върху продукта, който мнозинството от тази зала – повтарям – мнозинството от тази зала е изнесла и е посочила своите съображения. Разбира се, в Правната комисия аз чух някои от съображенията на президентската институция, представени от професор Друмева, чух и съображенията на мнозинството от Комисията, което гласува да не бъде прието ветото. Разбира се, в изказването си бих желал да застъпя не толкова политически колкото да засегна част от съображенията, които са изложени от президентската институция във ветото, и се надявам, че с моя прочит на тях и моят коментар на тях да направим една промяна в общата нагласа, която определям като нагласа 127, а именно максималният брой на народните представители, които биха гласували днес за

в опит да върнем възможността за едни малко по-законни избори. На първо място, държа да отбележа, че по т. 1 от мотивите към ветото на президента, той алармира за нееднакво третиране на гласуването с машини и гласуването с хартия. Вече няколко пъти беше споменато от тази трибуна днес, че реално машинното гласуване бива премахнато просто защото тъй наречената машина става един принтер с една специална хартия. И не случайно е посочено в тази т. 1 от мотивите към ветото, че са налице пороци в така приетите промени в Изборния кодекс и не е посочено какво може да стори и как да гласува този гласоподавател, който се срещне с евентуален проблем с машината, в случая с принтера и че той няма друг алтернативен избор, а пък такъв е даден на този, който е избрал да гласува с хартия, но това се окаже невъзможно, той може да гласува след това с принтер и това нееднакво третиране означава и фаворизиране на желаещите да гласуват с хартия, като това разковниче в тази насока е създаден и целият Законопроект за промени в Изборния кодекс. Чрез промяната на така нареченото машинно гласуване, то реално бива игнорирано и неслучайно в т. 2 от мотивите към ветото е посочено, че е налице една едва ли не симулация на машинното гласуване, тъй като то вече не отговаря на характеристиките и на изискванията за машинно гласуване. Отново повтарям, защото машината се превърна в един принтер. Във ветото е посочено, в тази му част, че, на първо място, няма как електронно да бъде отчетен гласът на съответния гласоподавател, няма как електронно да бъде преброен, няма и как съответно да се приеме и официален протокол или ако искате, го наречете официална извадка от евентуално машинно гласуване именно защото машината вече стана принтер. Именно поради това считам, че е важно съображението в мотивите към ветото, че вече нямаме гаранции срещу недействителния вот. Аз имах възможността по-рано днес да посоча цифрите на недействителните бюлетини, които, за съжаление, поне според мен, ще се върнат, но все пак заради болшинството народни представители, които явно ще гласуват да се върнат тези недействителни гласове, бих желал да ги посоча – 86 хиляди 527 на парламентарните избори през 2021 г.; 169 през 2017 г. и 218 хиляди през 2014 г. Отново ще посоча, както и по-рано днес, че очаквам между 80 хиляди и 120 хиляди недействителни бюлетини на следващите парламентарни избори, на които, за съжаление, ще се гласува предимно и изключително с хартия. За съжаление, никой не даде отговор на въпроса: как може това нещо да се избегне? Никой не може да даде и отговор на въпроса, след като това се случи отново, а ние алармираме тук от парламентарната трибуна, че ще го има, че ще се случи и че ще бъде изключително голям броят на недействителните бюлетини, отново никой няма да даде отговор на въпроса как ще го избегнем с едни принтери? На следващо място, не мога да не посоча съображението на президентската институция, което е залегнало в точка четири от мотивите към ветото, а именно промените, които са приети в Изборния кодекс и задължаващи ЦИК след деня на изборите да обяви публично своето решение, с което дава допълнителна защита на хартията за изборите. Досега чух доста съображения от мнозинството, което връща хартиеното гласуване, че тази хартия ще е специална, тя ще има защити. Дотук добре, но не мислите ли, дами и господа народни представители, че като задължим ЦИК да обяви публично какви са тези допълнителни защити, ние не създаваме възможност за злоупотреби за следващите парламентарни избори. Ако ще задължим по този начин ЦИК да обявява публично какви точно са тези допълнителни защити, тогава да Ви попитам следното нещо: защо не приемем и промени в Закона за БНБ, с които да ги задължим да обявят и какви са допълнителните защити на банкнотите? Какъв е проблемът?! Нали мнозинството иска да има публичност, нали и тук има допълнителни защити в тази хартия? Каква е разликата и защо това нещо въобще трябваше да бъде прието? Как преследваме справедлив и прозрачен изборен процес при подобни изборни промени? Не на последно място държа да насоча Вашето внимание към част от мотивите на президентската институция в точка пет от наложеното вето, а именно препятстването на възможността с приетите законови промени на българските организации, на организациите на българските граждани зад граница да подават кандидатури на свои представители за участие в секционните избирателни комисии, където вече е приета съответната промяна, която оправомощава изпълнителната власт, съответните министерства да назначават по един представител във всяка избирателна секция в чужбина. Какво се получава с тази законодателна промяна, дами и господа народни представители? Вече организациите на българите в чужбина нямат глас, ние им препятстваме възможността да участват пряко в изборите, ние им казваме, че за нас Вашите предложения вече не са важни. По този начин съм сигурен, че рано или късно, ако тези промени останат и напред във времето, те ще загубят интерес към изборите. От друга страна, заявяваме следното: който притежава повече министерства, повече министри, той ще може да назначава и повече членове на секционни избирателни секции в чужбина, което за мен е противоречие на конституционно гарантираното право на избор, най-малкото от организационна гледна точка. Бих искал да засегна и мнението на един от народните представители преди малко, който се радваше, че вече ще има паравани и няма да има тъмни стаички. Той Ви каза, че това е една процедура от 1990 г., която очевидно е продължила, но все пак пропусна да Ви каже, че изборите през 1990 г. ги спечели неговата партия, вследствие на което една година по-късно имаме тази Конституция, която действа и до момента. Сами си направете извод колко е ефективна тя, но тя е приета и с гласовете на тази партия, която спечели изборите с тези тъмни стаички. Така че не мога да приема съображения, които бяха изразени от тази трибуна, че заради такива промени ние ще гарантираме по-обективен и прозрачен изборен процес. Ние нееднократно правихме предложения за видеонаблюдение през целия ден. За съжаление, това не беше прието. Сигурен съм, че сега с този начин на гласуване, дори и да имате един параван просто, манипулацията на вота през изборния ден ще продължи, наред с манипулацията на вота при отчитането на изборните резултати, където ще се броят само и единствено хартиени бюлетини, защото всички стават хартиени бюлетини – просто едните ще бъдат от един вид хартия, другите ще бъдат от по-различен вид хартия, но и двете ще бъдат хартиени бюлетини, без да е възможно да се установи броят на гражданите, които са гласували машинно, тоест на принтер, и без да може техният вот да бъде отчетен електронно, тоест без грешки, защото, безспорно е, че при това отчитане грешките са по-малко. Именно възможността за грешно отчитане на вота – дали ще е умишлено, дали ще е неумишлено, или несъзнато, тъй наречената човешка грешка, е една от причините, поради която ние ще подкрепим ветото на президента, защото постоянно сме алармирали, откакто беше внесен Законопроектът на БСП за промени в Изборния кодекс, подкрепен и от другите две партии – ДПС и ГЕРБ, че точното отразяване на изборните резултати и намаляване на броя на недействителните бюлетини само до няколко хиляди на последните парламентарни избори е това обстоятелство, което гарантира по-прозрачен вот. Нека, и с това завършвам, да не забравяме, че общественото доверие в изборния процес е изключително малко. То не се повишава с налагането на вето от страна на президентската институция, но последващото гласуване и последващите действия на всички нас тук, в тази зала, от това зависи какво ще бъде общественото доверие към изборите занапред. Нека всеки един от Вас да го има предвид, когато след малко натисне копчето как да гласува. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплика към изказването? Не виждам.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, отново темата за изборите влезе в Народното събрание. От „Продължаваме Промяната“ не вярваме, че това е наистина актуалният дневен ред на обществото, но как да Ви убедим, че има по-важни неща, например да осигурим достойни заплати на лекарите и медицинските сестри, на учителите, да си приемем антикорупционното законодателство, за да ни приемат в Шенген, за да си усвоим парите по Плана за възстановяване и устойчивост, да спрем източването на публични средства с промени в Закона за обществените поръчки, да създадем една по-добра бизнес среда за по-висока добавена стойност, а не за бизнеси, които източват държавните финанси, като създадем дружество с променлив капитал, като осигурим Синята карта за висококвалифицирани служители. Но не, нищо от това не беше по-важно от Изборния кодекс, което значи за всички, които ни гледат и за всички, които сме тук, едно-единствено нещо – нови избори, подготовка за избори – не за управление, не за отговорен бюджет, не за решаване на истинските и спешните проблеми в обществото, а подготовка за избори, и то избори, които ще върнат едни практики, които бяхме позабравили и които машините предотвратяваха. Може би ветото ще бъде преодоляно днес, но надежда има, защото от нашите битки всъщност има резултат. Прие се видеонаблюдението, върна се Общественият съвет към Централната избирателна комисия, запази се възможността да гласуваме в малките секции в чужбина – това са все важни победи, малки, но важни. А от години проучванията на общественото мнение показват много ясно – мнозинството от българските граждани иска да гласува с машини и всъщност войната, атаката срещу машините, е атака срещу мнозинството от българските граждани, а крайният ефект е много прост, той е загуба на доверие в изборния изборния процес, а оттам и девалвация на социалния договор, за който тук говорихме днес. Защото, когато част от хората не вярват, че участват пълноценно и пълноправно в обществения живот, че техният глас не се чува, това това води до една генерална загуба на доверие. Това е сигурният начин да намалите изборната активност, да намалите представителността тук, в парламента, и да намалите доверието в демокрацията като цяло. Но това, че не успяхме в тази битка, не означава, че ще се откажем. Имаме отговорност не само към нас и към нашите избиратели, а към всички български граждани. Затова ще направим всичко възможно да поправим щетите, нанесени от тези безобразни промени в Изборния кодекс. Дали ще предложим отново комисия – временна, за разглеждане на Изборния кодекс, ще внесем Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, в който ще приложим приемлив компромис, защото нашата цел е да градим, а не да разрушаваме. Например едното нещо, което е важно да стане, машинният протокол отново да стане част от книжата в изборния процес. От друга страна, за хартиените бюлетини можем да обсъждаме сканиращи устройства, които да направят – какво, колеги намалят до минимум възможността за невалидни бюлетини, за отнемане правото на гласа на българските граждани и в същото време да намалят до минимум проблемите при преброяването и грешките при протоколите. Призовахме Ви десетки пъти, но не пожелахте да ни чуете – нека да оставим партийните интереси и да се погрижим за интересите на българските граждани, а те са много прости. Българските граждани искат да имат честни избори. Докато от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ сме тук и не се отказваме, надежда ще има. И независимо колко трудно, колко бавно, справедливостта накрая ще победи, защото истината е по-силна. Тази седмица положихме усилия да намерим изход от политическия блокаж с някои много важни стъпки. Това се очаква от политиците – не да се готвят за нови и нови избори, а да търсят приоритети, около които можем да се обединим. Надяваме се да се опомните и да осъзнаете, че е нужен компромис за Изборния кодекс. (Реплики: „Времето! Времето!“) Мнозинството българи не искат това, което силово наложихте, и заслужават още един шанс. Приемете, колеги, че това също е шанс и към самите Вас, осъзнайте тази грешка и я поправете! Аз Ви призовавам днес – подкрепете ветото на президента! Трябва да започнем да обсъждаме промените в Изборния кодекс заедно, бавно и внимателно. Изборният кодекс засяга всички български граждани и техните най-основни права. Длъжни сме да върнем споделеното чувство, че играта е честна и че всички ние сме част от този процес! Благодаря. Не виждам. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията и ще пристъпим към гласуване. да обърна внимание, че ще се подложи на повторно гласуване Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Тоест ще се гласува, съгласно Конституция, за или против приемането на Закона – обърнете внимание, а не за или против ветото на президента. Необходимото мнозинство е абсолютно мнозинство, тоест не по-малко от 121 народни представители, за да бъде повторно приет Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Уважаеми колеги, подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 2 декември 2022 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 287 от 14 декември на Президента на Републиката. Моля, режим на гласуване.

моля за тишина в залата. Тъй като досега всички гласувания – поне 80%, минават с процедура на прегласуване, ако искате, дайте в нашия правилник да запишем, че всяко гласуване се прави по два пъти и да го запишем, и това да е правило. Защото ние сме приели в нашия правилник, господин Матеев, – чл. 66, ал. 2, който казва: „когато процедурата по гласуване или резултатът бъдат оспорени веднага.“ Тоест или ще оспорите процедурата, или ще оспорите резултата, а няма да мотивирате защо искате пак по същество да бъде подложено на гласуване. Така че ще Ви помоля

Заповядайте. Заповядайте, аз искам да аргументирате оспорването или резултата. МИЛЕН МАТЕЕВ: Благодаря Ви, господин Председател. Това гласуване наистина е сложно, защото ние си говорихме дотук, че едни сме против ветото, други сме за ветото на Президента, гласува се Законопроектът. Моят мотив, че искам да дам една последна възможност на парламентарната група на БСП да размисли, защото за останалите две парламентарни групи – на ГЕРБ и ДПС, нямам никаква надежда. Те няма да се засрамят, госпожо Йорданова! Те няма да се покаят, господин Василев! Защото те рушат доверието в изборния процес и с тях не може да се преговаря. Обръщам се към групата на БСП. Това, което гласуваме в момента, Вашият законопроект ли е, който внесохте?! Просто помислете. Това ли е Вашият законопроект и дали няма да дадете шанс все пак Вашият законопроект да бъде разгледан? Благодаря Ви. (Ръкопляскания и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

поне от Ваша страна не видях да реагирате по какъвто и да е начин. Затова още веднъж Ви моля, когато някой, в нарушение на Правилника, се опитва тук да прави разни внушения, а в конкретния случай ще ползвам по-тежката дума, популярната, народно популярната дума – не фактологически грешки, а явни лъжи. На такива хора като господин Матеев и всички лъжци от тази трибуна им напомняйте, господин Председател, че „Движение за права и свободи“ предложи ползването на машини по време на изборите – такива, каквито се ползват в Америка и Великобритания. И му напомнете на господин Матеев – въпреки че не подкрепиха нашите предложения, да не демагогстват от тази трибуна и да не лепят етикети по адрес на „Движение за права и свободи“. И му кажете на господин Матеев и на всички тези, които се опитват да лъжат по адрес на „Движение за права и свободи“, че съгласно Конституцията законодателят е този, който определя начина на гласуване. Но има и още едно нещо – такъв начин на гласуване, който да позволява всички български граждани, които искат да гласуват, да могат да гласуват, а не съгласно Вашия манталитет да демагогствате. От една страна, да пишете, че гласуването е задължително, а от друга страна, да се гордеете, че ограничавате гражданите да могат да гласуват, с ограничения, които не са предвидени в Конституцията. Ето това са важните въпроси, господин Председател, и ще Ви помоля да следите за спазването на Правилника на Народното събрание. Благодаря Ви.

Нека аз да отговоря и ще Ви дам право на лично обяснение. Нека аз да отговоря на господин Карадайъ, защото той адресира към мен, тоест аз ще му отговоря, а Вие, като се намирате за обиден, ще вземете лично обяснение. Господин Карадайъ, аз направих предварително уточнение към господин Матеев, Вие искате следварително? Във всички правилници, откакто функционират последните обикновени народни събрания, е имало процедури и по начина на водене, и процедурни въпроси, и лични обяснения, и прегласувания, но висотите, до които сме достигнали, никога не ги е имало. Затова е време или да преразгледаме тези институти в нашия Правилник и да ги сложим в някакви рамки, или да продължим по същия ред. Изборът е на Народното събрание. (Ръкопляскания от

Благодаря, господин Председател. Аз не разбирам с какво заслужих определението „лъжец“? И, господин Карадайъ, съжалявам, че напускате залата, но наистина личното ми обяснение е точно това. Искам да разбера с какво заслужих обвинението, че съм лъжец? Това, което казах, е, че ДПС по време на дебатите за Изборния кодекс рушеше доверието в изборния процес. Вие от трибуната, господин Карадайъ, размахвахте едни протоколи за четири несъответстващи гласа, което за Вас беше достатъчно обяснение, че машините по някакъв начин давали грешен резултат.

Преди да дам думата на трима народни представители, до трима, които не са се изказали по същество, за обяснение на вот, следва да съобщя, че Законът ще бъде изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в седмодневен срок от получаването му,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес може да констатираме предизвестената смърт на машинното гласуване. Предизвестена, защото въпреки тези дебати, които водехме и сега, и на предните две четения, очевидно нямаше конструктивен диалог, нямаше чуваемост. И точно поради тази причина и Вие днес не пожелахте това заседание да се излъчва пряко по телевизията, за да не може българският народ да види нежеланието Ви да чуете доводите. И когато когато има нежелание да се чуят другите партии, да се чуят доводите, това е проява на сила. Когато има нежелание да се чуят неправителствените организации, това е проява на арогантност. Когато има нежелание да се чуят хилядите граждани, които излязоха отвън на улицата, това е признак на лицемерие и дебелокожие. Но когато има и нежелание да се отразят критиките на президентската институция, това е сигурен признак, че има заговор за кражба на следващите избори. И когато колегите от ГЕРБ обещаваха ред в хаоса, сега разбирам какво са имали предвид. Първо, че това беше припознато от цялата хартиена коалиция и БСП създадоха хаос, за да може ГЕРБ под фасадата на този мним ред, който обещават, да вкарат всички промени в Изборния кодекс, които желаят, за да може накрая редът, който Вие всички искате, да бъде редът на ДПС, а именно

днес коалицията ГЕРБ, БСП, ДПС прие един лобистки закон – поредният лобистки закон, който виждаме в България, този път обаче, продиктуван от тяснопартийни интереси. Въпросните формации са седнали с калкулатора, всеки е изчислил колко гласа ще спечели чрез различни похвати или директно да го кажем – манипулации, посредством хартиеното гласуване, и заедно са стигнали до извода, иначе твърдят, че нямат нищо общо помежду си, заедно са стигнали до извода, че това е нещо, което ги устройва, че няма значение какво са правили преди конкретно БСП, че няма значение, че те въведоха машинното гласуване, сега е редно (шум и реплики), за пореден път, като представители на фурнаджийската политика в България, да си сменят диаметрално противоположно мнението и да кажат, че това, което преди са мислили, не е правилно, сега имат ново, по-добро мнение и да се застъпят за него. Всъщност те се застъпват за статуквото. Трите формации ГЕРБ, БСП и ДПС са най-ярките представители на статуквото, което унищожава нашата държава и води народа до просешка тояга. Най-ярките представители на статуквото, което обрича България на гибел – бавно, но за сметка на това много сигурно. Ще станем свидетели отново на хартиени бюлетини, които се разделят на купчинки – всеки си брои неговата купчинка в съответния СИК, след това сбъркани протоколи, поправени неколкократно, след това чували, които се мъкнат, търкалят, губят, късат и прочие по спортни зали и по РИК-ове, висене от часове до дни във въпросните РИК-ове, след което отново грешки при обработването, излизане на резултатите след няколко дни, може би още някой друг припаднал човек при нечовешките условия в РИК. И всичко това само за да се защити тяснопартийният интерес на статуквото ГЕРБ, БСП и ДПС. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ:

По искане от Искрен Митев и от Мирослав Иванов – кой от двамата иска да вземе думата? Господин Иванов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз гласувах против. Разбира се, че гласувах против против измененията в изборното законодателство, защото за мен, за цялата парламентарна група и за още много колеги в тази зала приемането на тези изменения е срамно. То е срамно, защото по никакъв начин не се защитават правата на българските граждани, по никакъв начин не се гарантира честността на изборния процес. Напротив. Както днес, така и в предишните заседания стана ясно, че няма никакъв смисъл от аргументи, от излагането на факти, от излагането на правни и чисто логически аргументи. Няма смисъл, никой не ги чува, мнозинството не ги чува! Силата на мнозинството неведнъж показа своето лицемерие. Лицемерие е, че за него е по-важно благоденствието на българските избиратели – не, не е, показа се и днес, когато като първа точка в днешния дневен ред беше въведено именно разглеждането на Изборния кодекс, не беше гледан бюджетът, не беше гледан Кодексът на труда, не беше гледана Синята карта и така нататък, и така нататък, все важни закони, които биха имали пряко положително влияние върху живота на българските граждани. Загубихме почти 50 часа пленарно време да обсъждаме промените в Изборния кодекс в пленарната зала – време, което беше напълно достатъчно, за да приемем мнозинство закони, голяма част по Плана за възстановяване и устойчивост. Но аргументите не са важни. За съжаление, с тези изменения се нанесе тежък удар върху демокрацията – демокрацията, всъщност даде власт на тези,

Госпожа Атанасова за процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, предвид приетото решение за законодателна дейност на Народното събрание за днешното пленарно заседание в дневен ред, който вече приехме, предлагам да удължим работното време на Народното събрание до гласуване и приемане на съответните точки от дневния ред, които Народното събрание вече прие като решение. Благодаря. Госпожо Атанасова, правите предложение до приемането на трета точка – Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция. Обратно предложение – господин Ганев. Господин Председател, така или иначе в дневния ред напълно незаконно беше вкарана трета точка в ярко нарушение на Правилника на Народното събрание, затова предлагам да удължим работното време до приемането на втора точка, след което може да свърши пленарният ден.

Предложението е прието. 20 минути прекъсване.